Josip (SDP)** Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda: - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju, hitni postupak, prvo i drugo čitanje PZE br. 147 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta zakona primili ste poštom. U skladu sa člankom 159. Poslovnika Hrvatskog sabora, hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmane možete podnositi do kraja rasprave u skladu sa člankom 164. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu su o prijedlogu akta proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun i Odbor za Europske integracije. Izvješća ovih radnih tijela primili ste na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja, tj. Vlade Republike Hrvatske dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovani zamjenik ministra Boris Lalovac. **Lalovac, Boris** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Prijedlogom zakona u izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju vrši se preostalo usklađivanje i sa direktivnom 2008/48/EZ o potrošačkom kreditiranju te se poboljšava sustav uvođenja mjera koji služe dodatnoj zaštiti potrošača. Razlozi za izmjene zakona prvenstveno leže u nepovoljnim uvjetima kreditiranja koji su u posljednje vrijeme građane doveli u bezizlaznu situaciju. jednostavne promjene kamatnih stopa te zloupotrebe pojedinih odredaba važećeg Zakona o potrošačkom kreditiranju, npr. zloupotreba iznimke prema kojem se krediti na iznos niži od 1500 kn bili izuzeti od primjene zakona, a u praksi se događalo multipliciranje manjih iznosa, izbjegavanje primjene zakona. Izrazito su nepovoljno utjecali na položaj građana. Navedenim izmjenama i dopunama zakona onemogućava se navedeno postupanje vjerovnika u kreditnim odnosima. Konkretno ukidaju se izuzeća od primjene ovog zakona za kredite manje od 1500 kn, kao izuzeće za kredite dane temeljem zaloga čime se osigurava zaštita potrošača i u tim kreditnim odnosima. Nadalje, izmjenama se uređuje način na koji se može mijenjati promjenjiva kamatna stopa. Od vjerovnika se zahtjeva definiranje parametara temeljem kojih će se vršiti izmjena promjenjive kamatne stope, npr. referentne kamatne stope, indeks potrošačkih cijena, preimena na kreditni rizik ili slično. Te definiranje razdoblja u kojem se razmatra donošenje odluka o korekciji visine kamatnih stopa. Parametri moraju biti jasno i nedvojbeno predočeni potrošaču prije sklapanja ugovora o kreditu. Nadalje, bitna novina koju donosi izmjene i dopune zakona jest regulacija efektivne kamatne stope koja ne smije prijeći ograničenja visine kamatne stope utvrđene Zakonom o obveznim odnosima odnosima … 12% zatezna kamatna stopa u odnosima gdje je jedna strana potrošač, čime se osigurava zaštiti potrošača od lihvarskih kamata i različitih naknada. Također se predloženim izmjenama i dopunama uređuje kako potrošač koji kreditira koji pružaju vjerovnici osim kreditnih institucija, kreditnih unija te lizing društava, mora biti namjensko te potrošačko kreditiranje tim vjerovnicima ne može biti osnovna djelatnost nego služiti u svrhu obavljanja osnovne djelatnosti tog vjerovnika kao što je prodaja roba ili pružanje usluga. Važno je također spomenuti da se izmjenama i dopunama u zakon implementira ostala odredba iz Direktive 2008/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23.travnja 2008.godine točnije članak 15. stavak 2. Direktive o povezanim ugovorima o kreditu čime se potrošaču daje mogućnost traženja ispunjenja ugovornih obveza od vjerovnika kreditora ukoliko iste nije uspio ishoditi od dobavljača. kupnja automobila u autokući koja surađuje sa bankom vjerovnikom ukoliko ne može riješiti problem sa autokućom iscrpio je sve zakonske rješenje u tome smislu, potrošač se može obratiti banci sa zahtjevom za raskidanjem kreditnog odnosa i povratka vozila. Amandman na izmjene i dopune Zakona o potrošačkom kreditiranju dodatno će pozitivno utjecati na zaštitu potrošača jer u slučaju da vjerovnik ima povećanje kamatnih stopa temeljem spomenutih kriterija o istome morati obavijestiti potrošača 15 dana prije provedbe takve odluke, a potrošač će moći u roku od tri mjeseca primitka takve obavijesti prijevremeno otplatiti otplatiti kredit bez obveze plaćanja bilo kakve naknade vjerovniku, uključujući i ugovorenu naknadu za rani povratak kredita. Navedeno pravilo primjenjivat će se kako na nove tako i na postojeće ugovore o kreditu. Sve navedene izmjene imaju za cilj poboljšati položaj građana na tržištu te pružiti građanima adekvatnu zaštitu u pogledu usluga potrošačkog kreditiranja. Mjere će dovesti do većeg stupnja konkurencije među vjerovnicima i posljedično boljih uvjeta za potrošače. Ovim iskazujemo da prihvaćamo amandman … /Govornik Hvala lijepo. Konstatiram da ste prihvatili amandman Vladin. Žele li izvjestitelji odbora radnih tijela Sabora uzeti riječ? Ne žele. Hvala lijepa. Otvaram raspravu. Idemo raspravu po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Prvi je klub HNS-a i poštovani zastupnik Igor Kolman. Izvolite. **Leko, Josip

Hvala lijepa. Sljedeći klub je Klub zastupnika Hrvatskih laburista i poštovana zastupnica Nansi Tireli. Izvolite poštovana zastupnice. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovane kolegice i kolege, zamjeniče ministra. Evo i klub Laburista podržava donošenje ovakvog jednog Zakona o potrošačkom kreditiranju a u smislu zaštite potrošača odnosno najugroženijih korisnika kredita. Žao nam je što ovaj zakon ide po hitnoj proceduri samim tim što evo kako kaže zamjenik usklađujemo ga sa EU odnosno sa zakonima iz 2008.godine ali bolje ikad nego nikad. U dijelu zakona kojim se regulira kreditiranje poslovnih banaka za koje se pokazalo nažalost da u nekim slučajevima su jednako opasne po dužnike kao i lihvari moramo izraziti ozbiljnu kritiku povodom nekoliko temeljnih momenata. Želim istaknuti kako se člankom 11.a nije regulirao princip promjene kamatne stope na način da se u potpunosti štite interesi potrošača. Odredbe toga članka ne definiraju na ne dvosmislen način skup parametra koji mogu utjecati na promjenu kamatne stope, već se navodi koji to parametri mogu biti što je zasigurno nepotpuna i nejasna definicija i kao takvom može se u praksi manipulirati na različite načine. Ne definiraju formiranje kamatne stope na način da se sastoji od jednog varijabilnog parametra i fiksne marže što je jedina opcija kojom bi se princip formiranje kamatne stope mogao učiniti doista preglednim, a rizik pravedno podijelio između vjerovnika i dužnika. Ako imamo jedan varijabilni parametar, recimo euroribora onda ostali parametri poput porasta premije na kreditni rejting Republika Hrvatske trebaju biti ili trebali bi biti sastavnim dijelom fiksne bankarske marže tako da se njihovo kretanje odražava kao veća ili manja dobit banaka. Odredbe članka 11. obvezuju banku da u ugovor samo navede koji su to promjenjivi parametri, a ne obvezuje da se u ugovor stavi konkretna formula, odnosno kako se u zakonu kaže ili ili mogli bismo reći ta uzročno-posljedična veza po kojoj se to kamata temeljem ovih parametara kao takva i formira. To naravno daje prostora da se tijekom trajanja kredita princip formiranje kamate jednostrano mijenja. U stavku 4. članka 11. stoji da je vjerovnik koji nudi promjenjive kamatne stope dužan jasno i nedvojbeno predočiti potrošaču prije sklapanja ugovora o kreditu sve promjenjive elemente. Voljeli bismo da možda to predočimo, maknemo i da ovdje stavimo da je vjerovnik koji nudi te promjenjive stope dužan uz ugovor kao sastavni dio ugovora staviti i promjenjive elemente. 5. članka 11. zakonski se predviđa mogućnost da se vjerovnik ne ponaša po prethodno navedenim odredbama zakona. To se čini kako bi se u idućem stavku iz primjene ovog zakona izuzeli svi već postojeći kreditni ugovori čime čini nam se da se diskriminiraju već postojeći kredita u odnosu na one korisnike koji će to postati nakon donošenja ovog zakona. Za postojeće korisnike kredita je predviđena mogućnost da uskrate suglasnost za promjenu kamate što je svakako pohvalno i predstavlja zasigurno veliki iskorak u odnosu na sadašnju situaciju kada su banke mogle samo poslat veći obračun kamata, posebno zato što se ističe da vjerovnik u tom slučaju ne smije jednostrano raskinuti ugovor. No odredba je nejasno sročena jer ne daje preciznu uputu što je u takvome slučaju ustvari dokaz da vjerovnik nije postupio po odredbama stavka 1. budući da se taj stavak ne primjenjuje na kredite koji su sklopljeni prije stupanja na snagu ovoga zakona. zakon ne prepoznaje one kredite u švicarskim francima koji i dalje nažalost ostaju velik problem za sve njegove korisnike. Iz nepoznatog razloga ovim predloženim izmjenama zakona ne regulira se najosjetljiviji segment potrošačkog kreditiranja, a to su zasigurno stambeni krediti. Građani koji kupuju stambeni prostor ne smiju biti zakonski u istoj poziciji kao investitori koji kupuju prostor za obavljanje svojih gospodarskih djelatnosti i za stjecanje svoga profita. I zbog toga bi evo bilo poželjno možda da se razmisli o toj gornjoj granici za primjenu ovog zakona koja je dignuta na milijun kuna, a recimo imajući u vidu jednostavnu računicu da netko želi kupit stan od kvadrata po nekoj cijeni od 1500 eura, dakle iznos je veći od milijun kuna i kao takav nije zaštićen ovim zakonom. Ono što ovim zakonom čini mi se nismo riješili je pitanje kako stati na kraj lihvarskom kreditiranju putem tzv. bander kredita, tko ih može kontrolirati i kako. Nažalost, svjedoci da se to svakoga dana sve više i više koristi, zasiplju nas raznoraznim ponudama, brojevima mobitela, telefona i mislim da bi tu Državni inspektorat itekako morao voditi računa sve ono što je u skladu sa zakonom i sve one financijske institucije koje dobiju licencu za obavljanje svoje djelatnosti njih svakako možemo kontrolirati i nadam se da će to Državni inspektorat i Hrvatska narodna banka primjenom ovog zakona raditi dobro i kvalitetno, ali evo ostaje nam još jedan veliki segment koga nismo uspjeli pokrit, a nadam se da ćemo iznaći načina i za to. Hvala lijepo. Hvala i vama. Na vaše izlaganje poštovana zastupnice ima prijavljena jedna replika, poštovanog zastupnika Peđe Grbina. Izvolite poštovani zastupniče. Predsjedavajući, ma evo samo kratko. Ja se nadam da nemamo različite tekstove zakona jer iz ovog što sam ja pročitao članak 11. stavak 6. predviđa da će se odredba stavka 5. i to ona iza amandmana koji je dala Vlada, primjenjivati upravo i na postojeće ugovore, znači na sve ugovore. Mi ovime de facto predviđamo retroaktivnu primjenu tog zakona o čemu smo raspravljali na Odboru za zakonodavstvo koji je u svojem izvješću jasno napomenuo da u konkretnom slučaju postoji posebno opravdan razlog za retroaktivnu primjenu ovog ovog zakona Dakle ponovit ću još jednom, ova odredba o kojoj je bilo jako puno govora u javnosti, amandman Vlade primjenjivat će se ne samo na one ugovore koji će se zaključiti nakon što ovaj zakon stupi na snagu, već se to primjenjuje na sve ugovore koji su do sada zaključeni. Dakle svi građani su ovdje u potpunom jednakom, potpunom ravnopravnom položaju i ovaj zakon se primjenjuje, ovaj zakon štiti sve građane Republike Hrvatske koji su sklopili ugovor o kreditu sa promjenjivom kamatnom stopom. Hvala. **Tireli, Nansi (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Ja sam rekla da nažalost krediti u švicarskim francima i dalje ostaju otvoreno pitanje jer oni se kao takvi neće riješiti s obzirom na način obračunavanja i na način na koji su banke zarađivale, a to se bez obzira što se primjenjuje retroaktivno ne odnosi na te kredite. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Sljedeća rasprava je u ime kluba IDS-a i poštovani zastupnik Damir Kajin. Nema ga u sabornici. Gubi pravo rasprave o ovoj temi. Klub zastupnika SDP-a Hrvatske i poštovani zastupnik Ivo Jelušić. Izvolite poštovani zastupniče. Hvala lijepa. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Evo pred nama je još jedan zakon koji ima oznaku E. To znači da je usklađenje sa zakonodavstvom Međutim, kvaliteta ovog zakona nije zbog toga samo eto što ćemo još jedan od zakona uskladiti sa zakonodavstvom Europske unije nego zbog toga što on zaista i donosi, a donosi to da će se uvesti puno više reda u sustav da će se još bolje ili još više nego do sada zaštititi potrošači, tj. da će se zaštiti građani pa i gospodarstvo, dakle svi oni koji danas su u u poziciji prisiljeni uzimati kredite a to na žalost većina od nas je. Što se mijenja ovim izmjenama i dopunama? Neke stvari koje su manje bitne, ali i neke koje su jako bitne. Mijenja se to da uvodi se kažem reda, precizira tko se naprosto može baviti poslom kreditiranja što je dobro. Ali ono što je puno bitnije a to je da se

stavlja u isti ravan kao i ovi tzv. veći krediti jer i više malih kredita mogu pod nepovoljnim lihvarskim kamatama mogu uništiti čovjeka. Ali on što je najbitnija promjena, promjena je da se uvodi reda kod promjenjive kamate. Dakle, da se kamate ne može mijenjati tek tako i da nema njenog prekomjernog rasta i to bez obrazloženja. Naravno da banka uvijek ima rezona da poveća kamatu. Njen rezon je da više zaradi, da ostvari veći profit i to je za nju vrlo razuman i dobar razlog. Ali taj razlog nije dobar i za potrošača, nije dobar za građane, nije dobar za tvrtku koja taj kredit uzima. I zato je dobro da se u ovom zakonu, dakle uvodi obveza kreditora da obavijesti onoga tko je uzeo kredit u svojoj namjeri da kani ići u promjenu kamata, pravo je onoga tko uzima kredit da se o tome izjasni, da to prihvati ili ne. I na koncu ono što je najbitnije ako ne prihvaća tako nešto može promijeniti kreditora, može uzeti drugu banku gdje je to povoljnije, a da pri tome toga ništa ne košta, da ne mora plaćati naknadu koju je do sada morao plaćati banci ukoliko ide u tzv. jednokratnu otplatu kredita. Sama činjenica da banka mora svakog svog klijenta bez obzira je li građanin ili tvrtka obavijestiti o tome da ide u promjenu promjenjive kamate već dovoljno po sebi, dovoljno snažna, a to je da mora na x adresa uputiti obrazloženje i to obrazloženje mora vjerojatno biti suvislo. Naravno, može ono biti uvijeno i suvislim ili argumentirano dobrim razlozima, a u stvari se iza toga može kriti čista pohlepa pohlepa banke, pohlepa za većom zaradom i većom kamatom. No, vidjet ćemo što će u praksi biti. Ali već se ovo ograničenje na neki način upozorava na takvo ponašanje. Ja se nadam da to neće biti kod naših banaka i ostalih kreditora u skladu sa jednim davnim aforizmom koji sam vidio, koji kaže ovako: Koliko god me rasplače povećanje, toliko me nasmije obrazloženje. Nadam se da takva obrazloženja neće biti, nego da će zaista to povećanje biti zaista ako je utemeljeno kretanju na tržištu kapitala koje je jasno, vidljivo i dokazivo. Dakle, u tom smislu je velika novost i velika nova kvaliteta kod ovog zakona, jer će na neki način zaista staviti ja bih rekao u ravnopravniji ili ravnopravan položaj i onog tko uzima kredit i onog tko daje. Do sada onaj koji je dao je bio Bog i batina, a onaj tko je uzimao kredit bio je sretan da ga je dobio i nije imao prilike da se, pristajao je na sve uvjete koji mu se propišu na promjenjivu kamatu pa je banka mogla mijenjati bez da ga obavijesti, bez da to obrazloži. A ako bi on i našao eventualno negdje povoljniji izvor kapitala, povoljniji izvor kredita nije mogao otići jer je morao plaćati u pravilu skupe naknade za jednokratnu otplatu. Oko tog ja bih rekao gotovo vazalskog odnosa koji je do sad kod nas bio između kreditnih institucija i građana i tvrtki koje su uzimale kredit je sve to bio jedan vazalski odnos gdje si jednostavno bio vezan za banku, nisi mogao od nje se maknuti, nisi mogao izaći iz ralja tog kredita u kojem se nalazio. Trpio si jednostavno takve uvjete kakve si imao, a ako si eventualno htio otići onda si morao plaćati naknadu i to je dobro što sad te naknade neće biti i ako nađeš povoljnijeg kreditora možeš preći. Kad sam rekao da je to bio vazalski odnos, ja bih rekao da je to bio gotovo robovlasnički odnos. Otprilike je tako bilo u robovlasničkom sustavu. Moj si rob, imaš se ponašati tako kako ja kažem. Ako ti se ne sviđa eventualno možeš otići, ali ako te netko drugi otplati, otkupi od mene. Tako je otprilike do sad bilo i sa kreditima. Moj si, moraš plaćati pod tim uvjetima koje si potpisao. E, ako hoćeš otići kod drugog robovlasnika, kod druge banke e onda ćeš meni platiti naknadu ili kaznu što odlaziš. To je zaista bilo nekorektno, ako možemo uopće govoriti o korektnosti i poštenju. Ne rade to banke da bi bile korektne i poštene, nego da bi što više zaradile, ali zato ih treba u tome spriječiti i to sad činimo. I još dvije rečenice oko, da i oko maksimaliziranja kamate. Konačno se regulira ili maksimalizira efektivna kamata koliko ona maksimalno može iznositi, a efektivna kamata za naše ljude koji to ne razumiju, obično ljudi ne razumiju stručne termine. Dakle, to je ukupni trošak cijene kretanja, ukupno dakle koliko te košta, kolika je cijena tog kredita, dakle uključujući i kamatu i troškove obrade i nagrade i depozit koji obično daš bez kamate ili uz vrlo niske kamate, pa kad to sve zbrojiš onda obično taj kredit više košta nego što je stvarna kamata. Dakle, e ta sad dakle efektivna kamata i ukupni trošak kredita se maksimalizira i to je dobro da je i to konačno propisano da ne bi bilo zaista prešlo u lihvarenje. U svakom slučaju napredak je, uvodi se više reda i zaštićuju se građani i gospodarstvo, banke se stavljaju u poziciju da moraju biti odgovorniji, da će možda malo manje zarađivati nego do sada ali zašto ne jer jedino su do sada one dobro zarađivale a građani i gospodarstvo trpjeli i plaćali to. I zato je ova izmjena i dopuna dobra. Ona nije usmjerena ni protiv koga, nego naprosto uvodi više reda. Istina Bog ova odredba vrijedi u Europi 3 godine, 4, nebitno i te naše banke koje su kod nas uglavnom su strane banke, odnosno vlasnici banaka su uglavnom strani, stranci, strane pravne osobe iz EU koje tu EU već imaju 4 godine. Nisu se sjetili sami to primijeniti i kod nas. Ali evo, sad kad ulazimo u EU sad moraju prihvatiti to. Da su htjeli mogli su i prije. Dakle, mogli su se ponašati onako kako se u svojim matičnim zemljama ponašaju u Italiji, Njemačkoj, Austriji, mogli su se početi ponašati i kod i prije da su htjeli, nisu. Ali sada ćemo ih prisiliti da se počnu ponašati onako kao što moraju i u drugim uređenim sustavima. Hvala lijepo. Hvala i vama poštovani zastupniče. I klub HDZ-a i poštovana zastupnica Martina Dalić. Izvolite poštovana zastupnice. Poštovani gospodine potpredsjedniče, zamjeniče ministra. Pa naravno da je u ovom zakonu najzanimljiviji ovaj segment koji se tiče pitanja načina određivanja promjenjivih kamatnih stopa. Pa evo u komentaru ovoga zakona, a dozvolite ustvari da s vama podijelim i neka znanja i iskustva bivšeg bankara jer mi danas ovime u zakonu znači zakonom propisujemo parametre temeljem kojih se ima određivati kamatna stopa. I dosada su bili i postojao je takav zahtjev prema bankama. On je postojao kroz pravilnike HNB-a i ti su se zahtjevi pojavili nakon donošenja sadašnjeg Zakona o kreditnim institucijama upravo zbog ovoga jer to jedan opći pokret u Europi u pravcu veće zaštite potrošača. put u pakao je vrlo često popločen dobrim namjerama. I ovdje je dobra namjera da se zaštite potrošači i da se na određeni način definiraju njihova prava. Međutim, željela bih vam skrenuti pozornost o vremenskom trenutku. Ovaj se prijedlog koji definira i potrebu utvrđivanja znači nekog referentnog elementa, nekog varijabilnog elementa koji može biti kamata na stranu valutu i onda nekih drugih parametara ovaj se dakle prijedlog javlja u trenutku kada su ti referentni elementi na svom minimumu. Znači euribor je danas blizu nule. 2007. godine neposredno prije početka krize euribor godišnji iznosio je 5%. To je ono na što vam želim skrenuti pozornost. Dobre su namjere, ali danas propisujući zakonom da se kamate imaju određivati po ovoj formuli mi propisujemo zakonom obvezu obvezu bankama da kažu i u ugovor unesu da će se promjenjive kamatne stope odrediti kao euribor plus nešto, recimo kreditni rizik RH, plus marža banke. U srednjem roku ako uzmemo ipak jedan umjereno optimističan pogled da će doći do oporavka i svjetskog i europskog gospodarstva referentne kamatne stope će rasti. Želim vam skrenuti pozornost da gledano sa bankarskog aspekta mi ovdje danas donosimo odredbu koja regulira da će u budućnosti kamatne stope na ove vrste kredita rasti. Naravno, moguća je i sretna okolnost, a ta je sretna okolnost da će kreditni rizik zemlje padati što bi također trebalo biti s obzirom da ćemo postati članica EU i nadam se ipak prije ili kasnije izaći izaći iz krize. Međutim, želim vam također reći još nešto o tehnologiji. Obično se ovaj kreditni rizik zemlje uzima kao fiksni dio formule zato jer se uzima u trenutku današnjem kako bi banka reflektirala svoje današnje troškove financiranja. Dakle, i to je druga stvar. Kreditni rizik zemlje bi se mogao u takvim formulama naći, a danas relativno visok, naći kao sastavni dio fiksnog dijela formule ostavljajući ustvari u varijabilnom dijelu ovaj euribor. A kako je euro kod nas dominantna valuta unošenjem ovoga u zakon mi smo uveli reda, možemo to reći na površini, ali moramo biti svjesni da smo u srednjem roku također odredili da će kamatne stope rasti. Ja zato predlagaču zakona skrećem pozornost, razumijem ja da je ovo hitno čitanje prvo, drugo i posljednje, ali osjećam tu potrebu podijeliti s vama ovo pozivajući vas ustvari da razmislite da li je ovo pravi tajming posebno s obzirom na činjenicu da nije ovo baš tako neregulirana stvar već je i danas regulirana od strane Narodne banke. Ali mi danas činimo važan korak i uključujemo ovo u zakon, eksplicitno, a zakon je zakon. I stvaramo prostor da za godinu dana banke jednostavno počnu mahati potrošačima, a to skrećem pozornost saborskoj većini, i počnu obrazlagati korisnicima kredita kamatne stope se mijenjaju i rastu, vidite raste i euribor. A to vidite piše u zakonu. Život je takav, ne baš ponekad vrlo socijalno obziran. Međutim, kada se ovdje nabrajaju ovi parametri postoji nešto čega u ovim parametrima nema, a to su pasivne kamatne stope. Pasivna kamatna stopa jest na neki način trošak koji banka plaća domaćim depozitarima i problem visine pasivnih kamatnih stopa u nas je jedan poseban problem i ne bih ga sada otvarala. Ali, ovdje ta mogućnost recimo ne postoji. Da banka veže ustvari cijenu kredita uz cijenu pasivne kamate na godinu dana koju recimo plaća na euro što bi možda u nekom vremenskom razdoblju će možda doći do uklanjanja te neprirodne razlike koja se u Hrvatskoj plaća na euro u odnosu na ono što se plaća u zemljama koje izdaju euro. Kod nas jednostavno možete dobiti bolju kamatu na euro nego u Njemačkoj. Želim također s vama podijeliti skepsu da se može zakonom obvezati protivljenje potrošača promjeni kamate. Kladim se da će se naći sitna slova u ugovorima koja kažu da se potrošač odriče prava protesta na visinu kamate. Evo ne bih više duljila, ja razumijem namjeru i želju predlagača i da u ovome trenutku ponudi nešto što, makar nominalno znači uvođenje reda. Ali isto tako skrećem vam pozornost na način kako se odvija stvarni život i da svi ovdje u ovome domu moramo biti svjesni, posebno saborska većina koja će nesporno glasati za ovaj zakon, da ovime ujedno glasa da će u srednjem roku kamatne stope na ovu vrstu kredita, ustvari rasti. I željela sam na kraju komentirati ovaj amandman. Amandman kaže da potrošač ima pravo na prijevremeno vraćanje kredita bez obaveze plaćanja naknade. U ovome amandmanu nedostaje nešto, a to je prijevremeno vraćanje kredita djelomično ili u cijelosti. Kontinuirano se pretpostavlja da će osoba x vratiti kredit u cijelosti, odnosno želi mu se otvoriti prilika da vratit kredit uzimajući kredit u nekoj drugoj banci. Ali zašto bi ta osoba morala vratiti kredit u cijelosti? Možda ima neku ušteđevinu, možda je od nekog nešto naslijedio, možda je podao neku nekretninu i htio bi se riješiti dijela kreditne obveze, koliko može. Smanjit si ratu, produljit si rok, bilo što. Ovaj amandman mu to ne dopušta. Ovako kako je napisan jer će to banke shvatiti kao otplatu kredita u u cijelosti, barem je to moje mišljenje. S obzirom da govori o prijevremenom vraćanju kredita. Naravno, svi smo mi svjesni da refinanciranje i prijevremeno vraćanje kredita i kreditom u drugoj banci, čovjeka izlaže nizu troškova uzimanja kredita u drugoj banci. Ali mislim da je s obzirom na aktualnu situaciju, na činjenicu da su ljudi u značajnoj mjeri uzimali kredite kad su kamatne stope bile relativno niske. Da je ovo jedan korektan pokušaj da se dijelu ljudi koji to mogu ili ne mogu više nositi nositi terete otplata, otvori jedan mali prostor da svoju kreditnu obvezu smanje. Ali bih vam predložila, savjetovala ukoliko to možete da ovaj amandman učinite jasnijim u smislu prijevremene, u smislu djelomične ili potpune otplate kredita. Hvala vam lijepo. Hvala i vama poštovana zastupnice. Na vaše izlaganje prijavljena je replika poštovanog zastupnika Ive Jelušića. Izvolite poštovani zastupniče. **Jelušić, Ivo (SDP)** Hvala lijepa. Poštovana kolegice Dalić, vi ste rekli otprilike ovako: "Treba upozoriti da će doći do povećanja kamate jer će takva biti situacija na tržištu i da donosimo zakon u tom trenutku, jel treba ga donositi.". Ma naravno da treba, iako dođe, ne znamo oče li doći do povećanja kamata, ali ako dođe onda će doći neovisno o ovom zakonu. Ali zakonom samo štitimo još više potrošača. Prema tome, ovaj zakon neće utjecati, dolazi do povećanja, ona će doći neovisno o ovom zakonu. Već ako dođe, ajmo zaštiti potrošača to je prva stvar. I druga stvar, ovdje ste govorili dakle, da ako dođe do povećanja euribor, kreditnog rizika zemlje itd. da će se povećati zbog toga kamate. Ali u ovom slučaju ja vidim da iz vas progovara, vi ste bili predsjednica jedne banke, predsjednica uprave, progovara iz vas bankar. Ja progovaram kao zastupnik. Ali mogla bi i banka smanjiti svoju maržu, mogla bi smanjiti svoju zaradu pa nek snizi kamatu, o tome ne govorimo kao da je to sveto pismo u to se ne smije dirati. Povećat će se euribor, povećat će se kreditni rejting, ali banka mora i dalje zarađivat koliko zarađuje, troškovi njeni moraju ostati takvi kakvi moraju ostati, to se ne smije dirati. I to se može dirati, neka tu smanje ako se ovdje povećava. Hvala. I naravno odgovor na repliku poštovana zastupnica Martina Dalić. **Dalić, Martina (HDZ)** Pa kolega Jelušiću, smisao moje rasprave je bio da vam kao zastupnicima i svima nama koji se bavimo ovim odgovornim poslom pokušam približiti jednim dijelom način kako razmišlja bankar. Jer taj je jadni uzimatelj kredita, on je slučajno bankar, ne sa zastupnikom. Ja se s vama slažem, ako dođe do povećanja euribor-a što nisam ja sad to nešto izmislila u srednjem roku bi se to vjerojatno moglo dogoditi i daj bože da se na kraju konca dogodi jer će to značiti da je došlo do gospodarskog oporavka. Kamate će i ovako i onako rasti, ali ono na što vam želim skrenuti pozornost. U tome slučaju mi ovim zakonom zakonski propisujemo da one moraju rasti, dajemo bankarima, ako hoćete demagoški skroz da kažem, jedan dodatan izgovor. Tako da to je bio smisao. Unoseći ove odredbe u zakon mi zakonom propisujemo da se ta promjena mora prenijeti u kamatne stope. Ako takvih zakonskih odredaba nema onda postoji i neka sloboda tržišne konkurencije itd. Jel banke vam funkcioniraju u konkurenciji i vi ste sada svim konkurentima formalno-pravno dali formulu po kojoj oni mogu jednako povećavati svoju cijenu. Nema potrebe da se osvrću na konkurenciju, jer zakon kaže neka kamate rastu, Eto. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Mi saborski zastupnici koji nemamo bankarsko iskustvo, uvjereni smo da demokratska vlast ima moć Hvala lijepa. Poštovani zamjenik Boris Lalova. **Lalovac, Boris** Gospodine potpredsjedniče, ma vrlo kratko na izlaganje kolegice Dalić. Da stvarno ovaj dio definiranja kamatne stope bude jasno jel ja isto dobro znam vrlo dobro jer upravo dolazim iz tog sektora, način funkcioniranja, definiranja kamatnih stopa. Ono što je inicijativa bila ovoga zakona da se jasno definira da građani znaju kako je formirana njihova kamatna stopa. Ovdje smo rekli da postoji formiranje kamatne stope, se sastoji iz nekoliko elementa. Jedan dio je euribor koji ovisi o kretanjima na tržištu, znači posuđivanja banaka, jedan drugome, ovisi o prvoklasnim bankama. On je danas 0,7 jednogodišnji, 0,4 na šestomjesečni i tromjesečni itd. On se giba ovisno o tržišnim kretanjima, stanje kod ekonomskog ciklusa itd. Drugi ste dio rekli da je rizik premije države. Svakako u ovome dijelu ili je 400 ili 500 leasing pointa je ovisno koliko se neko procjenjuje da je rizik u našoj državi. I na to dolazi ova fiksna marža, potrošaču gdje banka u svojim zapravo analizama, zapravo procjenjuje toga potrošača i ovisno o njegovim primanjima, ovisno o kolateralu itd. definira mu tu njegovu maržu. Znači on se može sastaviti kod ovoga potrošačkog kreditiranja iz tri dijela, može zapravo i iz više. Da li je on kolateriziran, nije kolateriziran itd. Ovdje Ovdje što je vrlo jasno reći, ovo ste sad rekli ok rast će euribor. Ja sad mogu postaviti obrnuto pitanje, rekli ste i znamo da je 2007. bio euribor toliko koliki je bio, on se danas spustio. Ja vas pitam da li su kamatne stope pale? Da li su kamatne stope pale? Nisu, nisu pale. Znate zašto nisu pale? Zato što je, euribor je pao, a banke su zapravo ovaj dio marže samo su vratile na razinu i rekli su klijentima ostaje vam ista. Ali je ovo je rizik klijenta su oni mijenjali. su oni mijenjali. Ja vas pitam da li su to smjeli raditi? prilikom procjene analize rizika uzimate cjelokupnog klijenta, euribor, rizik države, rizik klijenta. Ovaj dio se … Vidite danas da li vam je sa pet na jedan da li je došlo do 4%. Građanima želimo reći da njihova potrošnja ovisi o kretanjima znači da se vrlo jasno zna u tome dijelu kretanje euribora, građani će pratiti kretanje ribora i kada dođe do promjene kamatnih stopa znaju zbog čega se to dogodilo, znaju. Ovako sada ne znaju. Jednostavno sada banka kaže tržišni uvjeti. tržišni uvjeti. Možemo ga promijeniti koliko god hoćemo. Drugi rizik isto tako da znamo šta znači rizik države, šta znači rizik države na financiranje i za financiranje ne samo investicijskih kredita nego i potrošačkih kredita ovo što cijelo vrijeme govorimo, a ovdje govorite o strašno dobrom punjenju proračuna. Ja ne bih tako to definirao jer mi smo rekao sam nedavno još uvijek smo u deficitu, stabilne financije također utječe na ovaj dio potrošnje, što su vam nestabilnije dio financija raste vam premija rizika na državu. Ovo u konačnici može biti i rast kamatne stope u ovome dijelu. Znači da vrlo jasno znamo znamo dekomponirati sastav kamatne stope, u ovom dijelu rekli ste rast će kamatna stopa. Može se to dogoditi, ne mora se dogoditi. Ovdje smo ostavili mogućnost ograničavanja za potrošače, također smo ostavili mogućnost da možete promijeniti banku. Ali na jasan i transparentan način kada ulazite u neki kreditni odnos ako se radi o godini dana gibanja euribora na godišnjoj razini nisu toliko velike … međutim građani ne znaju ovako se dogodio euribor išao je gore nije dolje. Zbog čega mu se to dogodilo? i mi upravo na ovaj način želimo dovesti na jedan transparentan način način ukoliko se promijeni neki od parametara sami znaju i mogu izračunati to se dogodilo zbog toga moram ići negdje ga mijenjati. Ali ova transparentnost koju pokušavamo ovdje uvesti kroz ovaj zakon je nužna da bi zapravo i građani kada ulaze u neke kreditne odnose znali sve parametre na jasan i transparentan način. Evo samo toliko. Zahvaljujem. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Na vaše izlaganje poštovana zastupnica Martina Dalić ima repliku. Izvolite. **Dalić, Građani trebaju znati kako se mijenja parametar i upravo ono o čemu sam govorila. Uvodeći te parametre u ovom trenutku sada u zakon radi se u korist banaka jer se jednostavno teret sa njih prebacuje na objektiviziranu činjenicu. Eto porasle su kamate mijenjamo i vašu kamatu. Mislim da se ne trebamo iscrpljivati u toj larpurlartističkoj raspravi što će biti ili što neće biti ali tijekom trajanja kredita i nekakvog poslovnog ciklusa dešavaju se promjene i prema gore i prema dolje. Vremenski trenutak ovoga s obzirom na razinu euribora baš nije najpovoljniji. A ono s čim se s vama uopće ne slažem je da će nam proračun uvijek biti u deficitu. Ja mislim da slijedom Zakona o fiskalnoj odgovornosti naš proračun će u vrlo jasnoj i predvidivoj dinamici doći u nulu ili u plus. Zato smo donijeli taj zakon. **Leko, Josip (SDP)** Ja bih volio jesu li sadašnje kamate za banke povoljne? Jesu li sadašnje kamate aktivne kamate za banke povoljne? Aktivna kamata za banku jeli sada povoljna? **Dalić, Martina (HDZ)** Želite da vam odgovorim? **Leko, Josip (SDP)** Ne, ne nisam čuo ne morate mi odgovoriti. Niste vi tu da odgovarate, ja govorim radi javnosti. Nisam čuo ni od vas ni od.

Izvolite. Vrlo kratko ste rekli. Imate pravo na repliku. **Lalovac, Boris** Ma samo kratko. Znači u ovome dijelu ne bih željeli reći građanima ukoliko je došlo do kako je u slučaju pada euribora da su oni taj dio njima prevalili na kamatnu maržu u tome dijelu. Koliko ide gore ali u ovome dijelu građani nisu znali kada je došlo do pada euribora, njima su kamate ostale iste. Ostale su iste i o tome se govori. Josip (SDP)** Hvala lijepa. Idemo sa raspravom dalje naprijed. U ime kluba HSU-a poštovani zastupnik Željko ŠEmper. Izvolite. **Šemper, Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovani zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Svima nama poznato je kako je dizanje kredita svih vrsta stambenih, namjenskih, nenamjenskih, potrošačkih, desetljećima bio stil života a bez njih se nikad nije moglo do kuće, stana, auta, godišnjeg odmora ili nekog lijepog putovanja. I bilo je dobro kada se radilo redovito primala plaća pa nije bilo problema s otplatom rata. Danas u ovo teško recesijsko vrijeme u vrijeme velike nezaposlenosti u vrijeme kada i oni koji rade ne primaju redovito plaće, kada svaki drugi umirovljenik ima mirovinu manju od 2 tisuće kuna krediti se dižu i zbog preživljavanja odnosno plaćanja režija, kupnje lijekova i hrane ili rješenja problema ovrhe koja je došlo zbog neplaćenih računa ili rata kredita. Uz banke koje previsokim kamatama gule građane namnožio se i veliki broj kojekakvih kreditora špekulanata koji koriste krizu koji nude kredite i potrošačima uz izrazito nepovoljne uvjete. Koristeći rupe u odredbama Zakon o potrošačkom kreditiranju prema kojim nisu bili dužni dobiti odobrenje od Ministarstva financija za pružanje takvih usluga nude kredite sa lihvarskim kamatama koje potrošači nakon nekog vremena nisu više u mogućnosti otplaćivati. Zbog toga su mnogi dovedeni do ruba egzistencije, mnogi su ostali bez stana ili kuće a veliki broj ovrha danas pokazuje koliko je to uzelo maha. Posebno na udaru lihvara bili umirovljenici koji svojim niskim mirovinama ne mogu podmiriti sve veće račune za režije i prisiljeni su ih uzimati. Poznato je već kako su umirovljenici uvijek bili najredovitije platiše kako primitkom mirovine čak isti dan najprije plaćaju struju, plin, vodu, telefon i ostale režije. Da nema ažurnih platiša umirovljenika mnoge komunalne tvrtke koje se bave pružanjem takvih usluga bile bi u velikim problemima. Sve do sada država nije učinila ništa da zaštiti svoje građane kako od banaka pa tako i od pohlepe onih bogatih koji samo koriste ono što im je zakon dozvolio. Morali smo doći pred vrata EU da nam ona u pregovorima Direktivom 2008/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća naredi da se potrošači moraju zaštititi od onih koji samo misle na svoj profit i kako podebljati svoj bankovni račun. Bili mi za ili protiv Europske unije, ovo je samo jedna primjer kako nam netko drugi mora urediti sve ono što smo sami trebali napraviti, a nismo htjeli ili znali. Ovim zakonom treba osigurat visok stupanj zaštite potrošača na hrvatskom financijskom tržištu i stvoriti optimalne uvjete kako za one koji daju, ali i one koji uzimaju kredite. Izmjene zakona donose nekoliko poboljšanja kojih dosad nije bilo. Posebno se to odnosi na regulaciju promjenjive kamatne stope gdje se predlaže zaštitna ugovorna odredba kojom bi se potrošač zaštitio od njihovog prekomjernog rasta. Tu treba pazit da ova zaštita ne bi imala sudbinu zaštitnog računa kod ovrha gdje se još uvijek događa da cjelokupna mirovina nestane sa računa umirovljenika koji jednostavno zbog neažurnosti, informatičke nepovezanosti institucija ili nepoštivanja postupka ovrhe ostanu gotovo bez ikakvih sredstava za život. Dopunama zakona regulira se i efektivna kamatna stopa koja ne smije biti veća od visine kamatnih stopa utvrđenih Zakonom o obveznim odnosima čime se treba zaštitit potrošača od lihvarskih kamata. Još uvijek se sjećamo i famoznih kreditnih zadruga koje su nudile basnoslovnu kamatu na uloženu štednju, a lakovjerni ulagači ostali i bez velike kamate, ali i bez glavnice. Ni tu država nije svojim zakonskim odredbama zaštitila svoje građane. Nasuprot njima, u poduzećima je bila dobra praksa pomoći kreditiranja gdje su bile osnivane tzv. kase uzajamne pomoći gdje su sindikalne organizacije kreditirale svoje članove sindikata za razne potrebe. Ovim izmjenama predlaže da se takve sindikalne aktivnosti izuzmu od primjene ovoga zakona. Kako i najbolji zakon, ako nema kontrole njegove provedbe može biti loš za građane. Dopunama ovog zakona uređuju se nadzor na način da se uređuju ovlasti gospodarskim inspektorima za postupanje u slučajevima pružanja usluga potrošačkog kreditiranja, ako se one obavljaju bez odobrenja Ministarstva financija. Predloženo vođenje evidencije sklopljenih ugovora omogućit će bržu i lakšu kontrolu predviđenih inspektora koji mogu poduzimati upravne i kaznene mjere. Dobro je što se izmjenama predlaže ukidanje izuzeća od primjene zakona za kredite manje od 1500 kuna koji do sada nisu bili obuhvaćeni zakonom, kao i odredba da pružanje usluga potrošačkog kreditiranja ne može biti glavna djelatnost što je bio slučaj kod lihvarenja putem oglasa ili primamljivim pozivima pribijenim na drvo ili ogradu, uglavnom za umirovljenike. Zbog svih ovih dobrih rješenja u dosadašnjoj problematici potrošačkog kreditiranja klub HSU-a podržat će izmjene i dopune ovog zakona. Hvala lijepa. Hvala i vama poštovani zastupniče. Prelazimo na raspravu u trajanju od 10 minuta, pojedinačnu raspravu zastupnika. Prva je poštovana zastupnica Nadica Jelaš. Izvolite. **Jelaš, Nadica (SDP)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Zamjeniče ministra, ravnateljice Porezne uprave, kolegice i kolege. Kažu da je zapravo kriza ne nužno problem, da može biti i prilika. E pa dosta je u Hrvatskoj bilo onih i još ih je uvijek koji su hvatali takvu priliku pa su nudili građanima eto kredite po vrlo nepovoljnim uvjetima, prije svega po vrlo nepovoljnim kamatnim stopama koje su uz to bile još i promjenjive. Dakle građani u toj jednoj sveopćoj besparici, nemajući previše izbora, uzimali su takve kredite, ali su vrlo brzo dakako dolazili i u situaciju da ih ne mogu otplaćivati i da su postali žrtve tih istih gramzivih vjerovnika. I to je naravno razlog zašto je trebalo povećati razinu zaštite potrošača na financijskom tržištu, odnosno izjednačiti ju s razinom kakva već jedno vrijeme postoji u zemljama sa izgrađenim izgrađenim sustavima zaštite potrošača. I kolega Jelušić je u svojoj raspravi koju je imao u ime kluba SDP-a izvrsno primijetio da banke, matice koje posluju u domicilnim zemljama jesu razvile taj sustav zaštite, a interesantno tu istu zaštitu u našoj zemlji našim potrošačima nisu osigurale. Ovim zakonskim prijedlogom svi vjerovnici se stavljaju u sustav i njihovo poslovanje učinit će se transparentnijim, dakle tu će ući i oni koji koji su odobravali male kredite i oni koji su odobravali velike i još veće kredite, dakle svi se oni stavljaju pod nadzor, odnosno cijeli taj sustav postaje kontroliran. Najvažnije izmjene i dopune zakona koje će po meni u najvećoj mjeri i utjecati na sigurnost, veću razinu zaštite potrošača, vezane su upravo za promjenjivu kamatnu stopu jer je tu dakako bilo i najvećih problema. Naime, prema predloženim izmjenama i dopunama vjerovnik je dužan potrošaču prije sklapanja ugovora o kreditu jasno i nedvosmisleno predočiti parametre koji će biti temelj za korekciju te promjenjive kamatne stope. Ti parametri kao što smo već danas u nekoliko navrata čuli mogu biti referentne kamatne stope poput libora ili euribora, to može biti indeks rasta potrošačkih cijena, mogu biti neki slični parametri, u svakom slučaju to mora biti veličina koja je poznata potrošaču, koja mu je dostupna, koja je objektivna i na čiju promjenu ne može utjecati samo jedna ugovorna strana, dakle vjerovnik. Konkretno, ako će libor rasti naš potrošač mora računati s time da će njegova kamatna stopa biti veća, dakle da će trošak njegovog kredita ukupno biti veći. Potrošač mora biti upozoren na sve moguće rizike i promjenjivosti stope u zavisnosti od promjenjivosti parametara na temelju kojih se stopa izračunava. Parametri koji će biti temelj za korekciju kamatne stope moraju se precizno navesti u samom ugovoru o kreditu. Nadalje, dodatni element zaštite potrošača kojeg ovaj zakon spominje je limitiranje efektivne kamatne stope na način da ju se vezuje uz kamatnu stopu utvrđenu Zakonom o obveznim odnosima. Dalje, ono što je po meni vrlo važno je da vjerovnik ne može jednostrano mijenjati visinu kamatne stope i tako povećati cijenu kredita, već je obavezan o tome konzultirati se s potrošačem. I tu Vlada s amandmanom ide i korak dalje, dakle preciznije definira ovaj problem pa kaže u slučaju da vjerovnik ima osnovu za povećanje kamatne stope mora o tome obavijestiti potrošača najmanje 15 dana prije donošenja odluke o povećanju stope, a potrošaču se daje mogućnost da u roku od tri mjeseca reagira na način da prijevremeno otplati otplati kredit bez naknade. Ovu mogućnost po meni neće koristiti veći broj potrošača ali zašto ne omogućiti takvu mogućnost onima koji ju imaju, a nisu htjeli vraćati kredit upravo iz razloga što su naknade za povrat bile jako visoke. Sve ovo znači da će potrošaču biti osigurana jedna proaktivna proaktivna uloga u sklapanju ugovora o kreditu, da će biti detaljno upoznat sa svim elementima kreditnog posla. Dakle, da neće biti stavljen pred svršeni čin, odnosno doveden u situaciju da potpisuje nešto što ne razumije ili čak ne može ni pročitati. ne jednom smo bili u situaciji da smo vidjeli da su upravo oni najvažniji elementi ugovora bili pisani takvim fontom da tako kažem da se to nije gotovo moglo ni pročitati. I na kraju, predloženim izmjenama zakona vrlo detaljno je razgraničena nadležnost pojedinih institucija u pogledu nadzora nad primjenom ovog zakona. Dakle, vrlo precizno su definirani slučajevi u kojima nadzor obavlja Državni inspektorat, u kojim slučajevima taj nadzor obavlja Hrvatska narodna banka a u kojima HANFA. I da zaključim. Sve ovo trebalo bi pridonijeti efikasnijoj zaštiti potrošača jednako kvalitetnoj kakva je ona osigurana u Europskoj vama poštovana zastupnice. Sljedeći za raspravu prijavio se poštovani zastupnik Ivan Račan. Izvolite poštovani zastupniče. **Račan, Ivan (SDP)** Hvala lijepa. S obzirom da sam zadnji probat ću ne izazvati previše replika. Pozdravljam izmjene zakona koje idu u smjeru zaštite potrošača, iako se radi u najvećem dijelu o usklađivanju sa europskom pravnom stečevinom i europskim standardima. Ali se uvode i neki novi instrumenti koji kao što su rekli neki govornici zaista je tužno da do danas ih nismo imali u Hrvatskoj. Međutim, ovaj zakon ne rješava trenutnu situaciju za veliki broj naših građana koji se nalaze u onome što se naziva dužničko ropstvo. Građani koji su stradali bilo svojim neznanjem, svojim neoprezom, bilo naivnošću od devizne klauzule i ovaj zakon tu ne pomaže, tu ne mijenja ništa, a ja smatram da je to jedno vrlo bitno područje i da tu Republika Hrvatska mora nešto napraviti. Tu smo u ranijoj raspravi prošli jednu malu genezu transformacije tog bivšeg SDK u ZAMP do danas kako imamo uređen sustav. Ali mi do dan danas nismo uveli jedan elementarni institut koji imaju manje-više sve zemlje demokratske i zemlje tržišne ekonomije, a to je osobni bankrot. To je jedini izlaz za veliki broj građana iz dužničkog ropstva. I ja u stvari koristim ovu raspravu da pozovem Vladu Republike Hrvatske, Ministarstvo pravosuđa koje je tu najodgovornije da se napokon krene u tom smjeru. Mi taj institut moramo uvesti. Da kažem nešto oko te famozne devizne klauzule koja je na neki način naša navada i ona se danas teško može mijenjati jer je tu preveliki broj odnosa definiran i postavljen, ovisan o ovom tečaju kune. Ali kroz osobni bankrot mi možemo na neki način čak i za običnu deviznu klauzulu, ako građani imaju kredite koji su danas veći primjerice stambeni kredit koji je danas veći nego što je bio kada je uzet pred četiri, pet ili šest godina. Institut osobnog bankrota ne mora poštivati deviznu klauzulu. Može poštivati samo vrijednost, pa će banke s obzirom da su neki ovdje govorili u ime, neću reći u ime nego iz pogleda bankara pa će banke razmišljati da li se isplati tjerati ljude u doživotnu isplatu, naplatu dugova ili će nešto probati sa tom imovinom. Šta će sa tim stanovima? to je jedna druga rasprava. Još jednom apeliram, napravite što možete. Osobni bankrot je Hrvatskoj potreban i jedino rješenje za veliki broj građana koji nisu u njemu, koji nisu u dužničkom ropstvu samo zbog kredita nego i zbog cijelog niza drugih stvari ima tu poslovanja, ima tu poduzetnika, ima tu jamstava itd. Hvala lijepa. Hvala i vama. Da li predstavnik predlagatelja završnu riječ? Ne. Hvala lijepa. Evo ovime je rasprava o tekstu zakona završena. Glasovat ćemo o zakonu kad se steknu uvjeti.